Uvažene kolegice i kolege, nastavljamo sa plenarnom sjednicom. Na redu je točka dnevnog reda: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama, prvo čitanje, P.Z.E broj 107 Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijali su vam dostavljeni u pretince.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 Želi li možda predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite. Uvaženi državni tajnik gospodin Tomislav Mihotić. Izvolite. … cijeni saborski zastupnici. Ovdje se radi o izmjeni 14 članaka Zakona o željeznicama i dodavanju dva nova članka. Ovo sve skupa se provodi zbog usklađivanja Direktivom 2012/34 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o osnivanju jedinstvenog europskog željezničkog područja. Temeljem upita Europske komisije u okviru EU pilota u svezi nesuglasnosti nacionalnih mjera. Ovih deset izmjena članka odnose se, određuje se izuzeće od primjene zakona određene odredbe se ne primjenjuju na infrastrukturu u privatnom vlasništvu koju isključivo koristi njezin vlasnik za vlastiti prijevoz tereta. Briše se dosadašnja definicija željezničke infrastrukture koja je određivala pravni status pri čemu se pravni status sada određuje u posebnom članku. Mijenja se definicija pojma industrijskog kolosijeka, briše se određivanje njegovog pravnog statusa. Određuje se da željezničku infrastrukturu uz jednake uvjete mogu koristiti svi zainteresirani željeznički prijevoznici. Usklađuje se pojam u svezi s posebnom vrstom održavanja željezničkih vozila. Određuje se obveza suradnje upravitelja infrastrukture s drugim upraviteljima infrastrukture glede sustava za određivanje naknada za obavljanje usluga željezničkog prijevoza koji prelazi više od jedne infrastrukturne mreže unutar EU. Određuje se obveza upravitelja infrastrukture za odgovorom u određenom roku na zahtjev za pojedinim trasama vlakova. Određuje se obveza poslovnog plana i vođenja registra imovine upravitelja infrastrukture. Određuje se da željeznički prijevoznik dobiva pravo pristupa željezničkoj infrastrukturi za obavljanje usluga međunarodnog prijevoza putnika koje uključuje kabotažu i pristup uslužnim objektima uz uvjet da regulatorno tijelo određuje da li je osnovni cilj usluge prijevoz putnika između kolodvora smještenih u različitim državama članicama, s ciljem uređivanja zemljišno-knjižnih odnosa i omogućavanja apliciranja projekta i povlačenja financijskih sredstava iz eu fondova. Mijenjaju se odredbe o imovinskopravnim odnosima željezničkoj infrastrukturi. Izmjena jednog članka i dodavanje dva članka određuje da je građenjem modernizacija, obnova i održavanja željezničke infrastrukture u interesu RH pri čemu se na postupke izvlaštenja primjenjuju propisi o izvlaštenju. Određuje se da su nekretnine koje su izvlaštenjem pravnim poslom ili drugim pravnim aktom postale vlasništvo RH, a lokacijskom dozvolom su predviđene kao željeznička infrastruktura neotuđivo vlasništvo RH. Određuje se pravni status željezničke infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu RH u zabranu otuđivanja i stjecanja stvarnih prava s mogućnošću osnivanja prava služnosti i prava građenja s ciljem financijske konsolidacije dodaje se odredba da se iznos naknada uplaćuje najviše do iznosa koje je za tu namjenu osiguran u državnom proračunu za pojedinu godinu. Ostaje odredba da se naknada za financiranje željezničke infrastrukture uplaćuje po litri naplaćene trošarine za energente u iznosu od 0,20 kuna na račun upravitelja infrastrukture. Zahvaljujem uvaženom državnom tajniku gospodinu Tomislavu Mihotiću na ovom dodatnom obrazloženju. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Nema niko. Hvala. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista uvaženi kolega Tomislav Žagar. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo državni tajnik je dosta iscrpno objasnio razloge i motive izmjene ovih zakonskih odredbi pa ću pokušati i ja ukratko obrazložiti neke ili iz svog kuta viđenja ili kuta Kluba zastupnika MOST-a obrazložiti neke promjene koje se ovim zakonskim prijedlogom predlažu. Ali prije svega da kažem da će klub MOST-a podržati ove zakonske izmjene. Neko je nekada rekao jedan filozof čini mi se kaže, sudbina vuče one zapravo sudbina vodi one koji to hoće, a vuče one koji to neće. Dakle, ovdje je rečeno već u uvodu da se ovo radi isključivo iz razloga toga da je to daljnja implementacija, dakle propisa Europske unije sa domaćim zakonodavstvom. Dakle konkretno direktive 2012/34. Podsjetimo, Europska komisija je u okviru EU pilota dostavila RH određena pitanja u svezi neusklađenosti nacionalnih mjera s tom direktivom. Temeljem provedenog ispitivanja odgovarajućih odredbi utvrđeno je da je potrebno izmijeniti postojeći Zakon o željeznici s ciljem potpunog usklađivanja sa odredbama Direktive 2012/34. U odnosu na važeći Zakon o željeznici izmijenjene su odredbe koje se odnose na izuzeće od primjene Zakona o željeznici za infrastrukturu u privatnom vlasništvu. Dakle, vezano uz članak 2. ovog zakona neki određeni, pojedini postavci se brišu. Zbog neusklađenosti s definicijom željezničke infrastrukture utvrđenu u članku 3. direktive koji propisuje da željezničku infrastrukturu čine elementi i utvrđeni u prilogu 1. direktive. A prilog 1. je u potpunosti prenesen u članak 7. Zakona o željeznici te ista ne prepoznaje pojam industrijski kolosijek već samo kolosijek za privatno korištenje ili željezničku infrastrukturu. Ono što je iznimno važno a vezano je uz EU fondove, dakle uz članak 4., ovim člankom propisuje se da je građenje, modernizacija, obnova i održavanje željeznice željeznice u interesu RH te se određuje da se dokazom prava građenja željezničke infrastrukture smatra odluka Vlade RH o utvrđivanju interesa RH ili poziv na odredbu propisa kojim je određen interes RH za građenje građevina. Nadalje, propisano je da je prijedlog za izvlaštenje u svrhu građenja, modernizacije, obnove i održavanja željezničke infrastrukture u interesu RH podnosi upravitelj infrastrukture. Predloženo opisano rješenje utvrđeno sukladno Zakonu o gradnji i potrebama provođenja projekta budući da se gotovo 50% željezničke mreže u RH odnosi na željezničke linije važne za međunarodne prijevoze. Težište se stavlja na projekte čije je sufinanciranje predviđeno najvećim dijelom iz EU fondova te je s obzirom na navedeno potrebno osigurati pravovremeno provođenje projektnih aktivnosti. Dakle ovo rješenje je iznimno važno zbog što brže pripreme projekata koji se financiraju iz EU fondova. Ono što valja naglasiti isto je vezano uz poslovni plan, dakle upravitelj infrastrukture donosi poslovni plan uključujući programe ulaganja i financiranja. Plan mora osigurati optimalno i učinkovito korištenje, pružanje i razvoj infrastrukture pri tome osiguravajući financijsku ravnotežu i sredstva za ostvarenje tih ciljeva. Ono što je možda sad opet, a kažem, to sam zadnji put rekao kada smo raspravljali o izmjenama Zakona o cestama a ovdje su predstavnici Ministarstva prometa, bilo bi bolje da su predstavnici Ministarstva financija jer sigurno da predstavnici Ministarstva prometa nisu baš, ja osobno nisam zadovoljan, vjerujem nisu ni oni vezano uz članak 9. koji je državni tajnik spomenuo. Kaže dopunjuje se članak 21. a važećeg zakona o željeznici s odredbom da se maksimalni iznos naknade za financiranje upravitelja infrastrukture koji se iz računa državnog proračuna uplaćuje po litri naplaćene trošarine za energente u iznosu od 20 lipa, uplaćuje najviše do iznosa koji je za tu namjenu osiguran u državnom proračunu za pojedinu godinu. Dakle ako se skupi više novca onda neće, naravno nije mi baš najjasnije što ako bude, ako je predviđeno više a skupi se manje, hoće li se onda, hoće Ako je u visini proračuna onda da. Članak 10. govori o, pravedna, nediskriminirajuća i transparentni uvjeti zapravo pristupa željezničkoj infrastrukturi. Dakle na ispravan način se utvrđuje da regulatorno tijelo određuje na temelju zahtjeva nadležnost tijela ili zainteresiranih željezničkih prijevoznika, je li glavna svrha usluge prevoziti putnike između kolodvora smještenih u različitim državama članicama temeljem mjera koje donosi Europska komisija. Dok u postojećem zakonu o željeznici nije bilo utvrđeno da regulatorno tijelo donosi odluku temeljem zahtjeva nego samostalno. Također dio u postojećem Zakonu o željeznici koji određuje da se uvođenjem novog, otvorenog pristupa uslugama međunarodnog prijevoza putnika koji uključuje kabotažu ne smije koristiti za otvaranje tržišta za usluge domaćeg prijevoza putnika jer je ocijenjen kao diskriminatoran. Članak 11. je vezan uz održavanje vozila, izmjene koje se s ovim člankom donose se u potpunosti izvršava obveza prijenosa pravne stečevine. Dakle vezano uz direktivu, znači radove održavanje vozila koji se ne provode rutinski kao dio svakodnevnih operacija i zahtijevaju povlačenje iz prometa dok dosadašnje uređenje članka 24. Zakona o željeznicama nije sadržavalo navedenu definiciju. Uz članak 13. vezano uz zaštitu okoliša ovim člankom se u potpunosti izvršava obaveza prijenosa pravne stečevine EU u hrvatski pravni poredak. Dakle na način da se dodaje stavak 5. koji određuje da se naknada za minimalni pristupni paket i za pristup prugom uslužnim objektima mogu izmijeniti kako bi se uzeo u obzir trošak onečišćenja okoliša uzrokovan željezničkim prijevozom prema veličini uzrokovanog onečišćenja. A u Zakonu o željeznici nije bila utvrđena mogućnost izmjene naknade uzimajući u obzir trošak onečišćenja okoliša uzrokovanog željezničkom, uzrokovanog željezničkim prijevozom. Smatram i ovo vrlo bitnim. I još na kraju samo bih htio vezano uz članak 14., dakle ovdje je dosta bitno da upravitelj infrastrukture odgovara što je ranije moguće za svaki pojedinačni zahtjev na pojedinačnim trasama vlakova što naravno onda daje bolju mogućnost onima, ili bolju procjenu potrebe za rezerviranim kapacitetom koji će odobriti upravitelj. Dakle da zaključim, ove izmjene zakona je nužno donijeti, one su dobro pripremljene, pohvala ministarstvu. I Klub zastupnika MOST-a će podržati ovo zakonsko rješenje. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Tomislavu Žagaru na ovoj raspravi. Sljedeća se za raspravu u ime Kluba zastupnika HNS-a i HSU-a javila uvažena kolegica Božica Makar. Izvolite. **Makar, Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući, lijep pozdrav državnom tajniku sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Evo danas govorimo o željeznici, mi imamo tu direktive Europskog parlamenta i Vijeća iz 2012. Već 2013. smo imali određeno usklađenje i donijeli Zakon o željeznici u koji su implementirane odgovarajuće odredbe sve u cilju jedinstvenog europskog željezničkog područja. Imali smo jedan pilot projekt međutim bilo je još stvari koje je trebalo uskladiti i zato je sad tu pred nama tu Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici koji se dopunjuje sa 14 novih članaka dok se još evo koliko smo čuli dva čini mi se mijenjaju. Pa svatko od nas pozdravlja promjene na bolje, svatko od nas pozdravlja i usklađivanje sa direktivama EU jer jer vjerujemo da nam je zajednički cilj zapravo stvaranje sigurne integrirane i konkurentne željeznici, da svi želimo željeznicu u Hrvatskoj kao što je to i u EU. Naravno sigurno ima i onih koji su na našem nivou, ali ima daleko više onih koji su ispred nas. Ovim izmjenama doprinijet će se tome prije sveg jer se predlaže i uređenje zemljišno-knjižnih odnosa, odnosno predviđa se i izvlašćivanje da se može što brže riješiti imovinsko-pravni odnosi i omogućiti apliciranje na projekte EU. Ja vjerujem da će i ostatak pruge koji je upravo u izgradnji od Dugog Sela prema Križevcima, odnosno nastavak prema Koprivnici uskoro biti prijavljen i biti odobren projekat da brže i bolje i sigurnije ljudi i roba mogu putovati. Naravno da to sve doprinosi i našem gospodarskom rastu, jer ako imamo siguran i jeftini prijevoz sve su to prednosti naše i to velike. Ovdje isto imamo ovaj dio što je kolega prije mene govorio ovo financiranje u iznosu od 0,20 kuna na računu upravitelja infrastrukture koji se uplaćuje i sad da i dalje ostane. Međutim, uvodi se ovo ograničenje najviše do iznosa za tu namjenu osiguranu u državnom proračunu za pojedinu godinu. To je vjerojatno napravljeno zbog toga jer očekujemo da ćemo puno više trošiti i da će biti veća potrošnja pa će i više se slivati, ali ja osobno i mi u klubu smo razmatrali to i zaključili da to ograničenje i nije najsretnije rješenje jer svi vidimo kolike su potrebe za tu infrastrukturu željezničku i da bi da bi bilo dobro da ostane to bez bilo kakvog ograničenja. I ono što možda još bih spomenula što je bitno, da se dodaje odredba da upravlja infrastrukture, odnosno operater uslužnog objekta ne određuje samo visinu naknade za željezničke usluge već i metodologiju načina izračuna naknade. Dakle, mogu se primijeniti i uzeti u obzir i trošak onečišćenja okoliša uzrokovanog željezničkim prijevozom prema veličini uzrokovanog onečišćenja. Sve ove točke koje se mijenjaju bile su nam tu prezentirane. Klub HNS-a i HSU-a će podržati ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Velim ove neke stvari koje smo razmatrali možda ćete ih i vi još malo prokomentirati među sobom, odnosno uz Ministarstvo financija. Ali u svakom slučaju mi podržavamo sve što je bolje i što omogućuje jedan kvalitetniji i brži razvoj svima. Hvala. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Božici Makar na ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi kolega Pero Ćosić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predstavnici predlagatelja iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Hrvatski sabor je 2013. godine donio Zakon o željeznici usklađen sa europskim zakonodavstvom i uvjetima koji vladaju na konkurentnom tržištu željezničkih usluga EU. S tim u vezi prenijela se direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2012./34 o osnivanju jedinstvenog europskog željezničkog područja. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o željeznici uskladit će se odredbom ove direktive iz razloga što Europska komisija u okviru EU pilota dostavila RH određena pitanja u svezi neusklađenosti nacionalnih mjera sa navedenom direktivom. Usklađivanje se odnosi na odredbe o određivanju pojma željezničke infrastrukture, te na odredbe o posebnoj vrsti održavanja željezničkih vozila, dodaju se odredbe o donošenju poslovnog plana uz obavezno prethodno savjetovanje sa korisnicima i uvođenju registra imovine upravitelja infrastrukture. Odredbe o obvezi suradnje upravitelja infrastrukture s drugim upraviteljima infrastrukture glede sustava za određivanje naknada za obavljanje željezničkih usluga, željezničkog prijevoza koji prelaze više od jedne infrastrukturne mreže unutar EU i obveze uspostave odgovarajućih postupaka. Predloženim zakonom uređuje se i pitanje naknada za financiranje željezničke infrastrukture po naplaćenoj trošarini za energente. Ovdje se dodaje odredba kojom se ovaj iznos za željeznicu uplaćuje najviše do iznosa koji je predviđen u državnom proračunu, a znamo da je 2013. godine došlo do promjene postojeća trošarina od 60 lipa koja se uplaćivala Hrvatskim autocestama razdijelila tako da Hrvatske autoceste dobivaju 20 lipa i 20 lipa ide za infrastrukturu. S ciljem uređivanja zemljišno-knjižnih odnosa i omogućavanja apliciranja projekata i povlačenja financijskih sredstava iz europskih fondova mijenja se odredba o imovinsko-pravnim odnosima željezničke infrastrukture. Prijedlogom zakona propisuje se da je građenje, modernizacija, obnova i održavanje željezničke infrastrukture u interesu Republike Hrvatske, a prijedlog za izvlaštenje u ove svrhe podnosi upravitelj infrastrukture. Predloženo opisano rješenje je utvrđeno sukladno sa Zakonom o građenju i potrebama provođenja projekata. HŽ Infrastruktura upravlja sa 2604 km pruge. Od ukupne duljine željezničke pruge manje od 10% pruge je dvokolosječno što u velikoj mjeri ograničava propusnu i prijevoznu sposobnost pojedinih željezničkih pruga. Europska željeznička infrastruktura ukupne je duljine oko 215000 km. Ukoliko se usporedi duljina željezničke pruge RH sa ukupnom duljinom željezničke pruge EU, vidjet ćemo da mi sudjelujemo sa svega 1,3% u toj infrastrukturi. Financiranje projekata iz fondova EU za razvoj prometne infrastrukture u RH započelo je još u pretpristupnom razdoblju, a cilj je bio stvaranje snažne europske prometne mreže koja će povezati istok i zapad, te otkloniti prometnu rascjepkanost u Europu odnosno otkloniti uska grla na europskim prometnim pravcima, poboljšati infrastrukturu i povezati različite vrste prijevoza u multimodarni promet diljem Europe. Takvi projekti koji se financiraju iz eu fondova trebaju biti usklađeni sa nacionalnim politikama i strategijama, te politikama i strategijama EU i provoditi se u skladu sa nacionalnim kao i regulatornim okvirom okvirom EU. Dajemo podršku Vladi u namjeri da nastavi sa što bržom modernizacijom željezničke infrastrukture, da tijekom ove godine ugovori uz ostalo iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. financiranje projekta modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge na dionici Zaprešić-Zabok. Procjena vrijednosti ovog projekta je 80 milijuna eura, te modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge na dionici Vinkovci-Vukovar. Procijenjena vrijednost ove investicije je 70 milijuna eura. Oba projekta se sufinanciraju bespovratno 85% iz europskih fondova. Vrlo bitno je nastaviti provedbu željezničkih projekata koji su u tijeku, a znamo da je u provedbi rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Križevci u duljini 32km. Europa je osigurala sredstva no evo zbog problema u javnoj nabavi dugo se čekalo na ovaj projekt i to je mogu reći najveća investicija u posljednjih 50 godina na HŽ-u. njen iznos je oko milijardu i 500 milijuna kuna. Osigurano je financiranje nastavka projekata prema Koprivnici i mađarskoj granici. Riječ je o tzv. nizinskoj pruzi koja kreće iz Rijeke prema sjeveru i u zadnje vrijeme se spominje kao jedan od važnijih prioriteta u željezničkom prometu. Također tu su osigurana bespovratna sredstva iz eu fondova. Ukupna vrijednost investicija željezničkih projekta iz fondova EU u posljednjih deset godina iznosi oko milijardu eura. Naravno da je trebalo povući i više sredstava, pripremiti još više projekata, ali evo nespretne politike, činjenica da RH je kasno ušla u EU te te loše upravljanje sustavom nisu nam nažalost bile jedine otežavajuće okolnosti jel problemi su vezani za samu provedbu projekata, to su dugotrajni postupci javne nabave s neizvjesnim ishodom postupaka, često stopiraju ili ili odgađaju početak radova, problemi vezani za dugotrajno ishođenje dozvola, sporo rješavanje imovinskopravnih odnosa, izmjene prostornih planova i iz svih tih razloga investicije kasne i odgađaju se. Uz to nas otežava implementacija novih direktiva EU u hrvatsko zakonodavstvo kao preduvjeta financiranja projekata i sredstava iz eu fondova što iziskuje određeni vremenski period za prilagodbu i promjenu obveznih mjera iz europskih direktiva. Rezultat svega toga je neadekvatna kvaliteta željezničke infrastrukture, nekonkurentna u odnosu na vrste prijevoza i na susjedne željeznice i uz česte kvarove željezničke infrastrukture. Nažalost i nove tehnologije koje su do sada uvedene nisu promišljeno planski uvedene pa su i rezultati parcijalni. Rezultat tome je i stanje sigurnosti upravljanja sustavom sigurnosti u željezničkom prometu primjerice projekt

četiri godine traje pokusni rad i Agencija za sigurnost željeznica odredila je produžetak probnog roka do 31.3. ove godine znači još dva dana ti kvarovi, te smetnje biti otklonjene i da će evo nakon četiri godine to dobiti uporabnu dozvolu i profunkcionirati kako treba. Vrijednost tog projekta je 11,4 milijuna eura, a cilj projekta je znatno povećanje protočnosti prometa vlakova što omogućuje pružanje redovite, sigurnije usluge korisnicima željezničkog prijevoza, a jedan od primarnih ciljeva tog projekta je modernizacija željezničke infrastrukture i usklađivanje sa eu normama. ne možemo se ni podičiti sa činjenicom o prosječnoj komercijalnoj brzini vlakova na našim željeznicama koje iznose 34 km/h. Putnički vlakovi prometuju nešto većom prosječnom brzinom od 47,82km dok teretni 21,57 i

taj trend je uzlazan i brzine se povećavaju svake godine na toj infrastrukturi. Novim dodanim člankom, člankom 5. predloženog zakona definira se pravni status željezničke infrastrukture, određuje se da je željeznička infrastruktura kojoj pripadaju željezničke pruge razvrstane na temelju odluke o razvrstavanju željezničkih pruga, s s pripadajućim elementima u vlasništvu RH i javno dobro u općoj uporabi, određuje se nemogućnost utvrđivanja i stjecanja stvarnih prava, te osnivanja prava služnosti, prava građenja radi izgradnje komunalnih, vodnih, energetskih građevina i građevina elektrotehničke komunikacija i povezane opreme. Predložene izmjene donose dosta novosti oko željezničke infrastrukture i sadašnjih industrijskih kolosijeka. Ovdje bi postavio pitanje građenja, te održavanja priključnih kolosijeka u kojem su statusu dijelovi tog kolosijeka, znači od područja državne željeznice do industrijskog kolosijeka? Zakonom bi trebalo jasnije odrediti tko je zadužen za ovo održavanje, izgradnju tih kolosijeka koji se nalaze na zemljištu u pretežito u vlasništvu lokalne jedinice koja i kada izgradi nema potrebne resurse za njihovo održavanje. Oni ne bi trebali ostati ničiji, trebali bi se voditi briga o njemu ta brigu trebale voditi i naći interes upravo HŽ Infrastruktura za njihovo održavanje jer ovi kolosijeci čine željezničku infrastrukturu kojom dolazi znatan dio tereta iz pojedinih industrijskih zona. Nacionalnim programom se nerentabilne pruge prepuštaju lokalnoj uprave već nekom zainteresiranom, ali to nije dobro rješenje jer ako i nije bila u stanju održavati HŽ infrastruktura kako će to neka lokalna zajednica, neka županija, neka županija. Prilika da u Hrvatskom saboru govorimo o položaju Hrvatskih željeznica jedino nam je kada eto, kada mijenjamo zakon, znači možemo slobodno reći da evo na marginama promjene zakona mi o ovako važnim temama raspravljamo u Saboru jer Vlada donosi i strategiju prometnog razvoja i nacionalni program željeznica. Hrvatski sabor je Strategiju prometnog razvoja donio zadnji puta 1999. godine, Vlada je donijela za razvoj 2014.-ta, 2030. Isto tako nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje 2008., 2012. donio je Hrvatski sabor. 3 godine smo bili bez nacionalnog plana za željeznice da bi 2015. godine Vlada donijela nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje 2016.-2020.. Da li je to dobro rješenje, ja mislim da nije. Strategija prometnog razvoja RH koja obuhvaća razdoblje 2014.-2030. prepoznaje važnost željezničkog prometa ali izostaje plan ulaganja u pojedine prometne sektore. Vlada je nastavno na strategiju donijela nacionalni plan kao što sam i rekao za razdoblje od 2012. 2016./2020. Program je temeljni dokument koji određuje prioritete razvoja, izgradnje, osuvremenjivanja, obnove i održavanja funkcionalnosti željezničkog infrastrukturnog sustava i donosi se u skladu sa strategijom. Pitanje je da li bi ovako važne strateške dokumente za jednu državu kao što je Strategija prometnog razvitka i Nacionalni prijedlog željezničke infrastrukture trebao donositi Hrvatski sabor. Ja mislim da bi i to sa velikim suglasjem zastupnika. Obzirom na sadašnju situaciju u HŽ-u koja ukazuje na potrebu boljeg gospodarenja željezničkim sustavom ali i na nužnost modernizacije željeznica, ponajprije obnove i modernizacije objekata željezničke infrastrukture bez čega će željeznice u Hrvatskoj sve više gubiti smisao postojanja kao da upozorimo kako se društva Hrvatskih željeznica nalaze u vrlo teškoj poslovnoj situaciji a dio njih je pred neposrednim kolapsom. Bilo bi dobro da sadašnja Vlada provede analizu da li bi se minorizacija HŽ-a u sustavu europskih željeznica prekinula ponovnom uspostavom Holdinga ili HŽ grupe i objedinjavanjem projektnih i programskih cjelina razasutih po rascjepkanim društvima HŽ-a s čime bi se osnažio cijeli ovaj sektor i doveo ga u poziciju da se može globalno prepoznati njegova stvarna tržišna snaga i potencijal jer sve europske države čuvaju nacionalne željeznice, imaju ovakve organizacije bez obzira na europsku regulativu, to imaju i naši susjedi Slovenci i Austrijanci, Nijemci, Francuzi, Talijani. Mi željeznicu moramo ustrojstveno organizirati i tehnički osposobiti kako bi postala dominantan i vodeći kopneni intermodalni prijevoznik na tržišnim principima poslovanja a realiziranje jednog takvog plana osiguralo bi dugoročnu perspektivu poduzetnicima i obrtnicima koji se vežu za ovakve sustave što bi pridonijelo i stabilnijem ritmu hrvatskog gospodarstva. trebam kazati da će Klub HDZ-a podržati ovaj zakon u prvom čitanju uz napomenu predlagateljima evo da razmotri sve današnje primjedbe i prijedloge. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Peri Ćosiću na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Vedran Babić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Evo kolega Ćosić, ja sam pozorno slušao vašu raspravu i slažem se sa mnogo toga što ste rekli. Na prvom mjestu i sa činjenicom da jako malo imamo priliku raspravljati uopće o željeznicama u Saboru. Htio bih vas samo evo nadopuniti kada ste nabrajali projekte da ste zaboravili nabrojati projekt gradnje pruge prve u zadnjih zadnjih 50-ak godina a to je izgradnja pruge Sv. Ivan Žabno - Gradec vrijedne oko 200 milijuna kuna. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Vedranu Babiću na replici. I odgovor uvaženi kolega Pero Ćosić. Izvolite. Hvala lijepa. Pa uvaženi kolega ma nisam mogao nabrojati sve prioritete, naime prioriteta je puno, ali evo ovo su projekti koji su spremni, ne znam da li je taj projekt spreman i realizacija mislim tih projekata je tu. Ja bih pripomenuo da je jedan projekt jako važan i jako bitan za 10. koridor, bivši 10. koridor to je Zagreb-Slavonski Brod-Vinkovci gdje ne trebaju specijalni projekti, ne trebaju ove imovinsko pravne odnose, znači trebalo bi samo vratiti tu željezničku infrastrukturu u ono prvobitno stanje bez velikih projekata i da bi se dobila brzina koja treba. Znači to su projekti koji se mogu rješavati ad hoc i mislim da svakako ministarstvo mora poduzeti puno toga da bi željeznicu donekle izjednačilo sa susjednim željeznicama, izgubiti ćemo sve koridore, mi imamo utvrđene europske koridore kroz našu zemlju ali nažalost zbog ovih brzina i zbog stanja infrastrukture koje imamo ti koridori nisu iskorišteni. Zahvaljujem uvaženom kolegi Peri Ćosiću na odgovoru. Sljedeći za repliku javio se uvaženi kolega Zdravko Ronko. Izvolite. **Ronko, Zdravko (SDP)** Pa evo, kolega Ćosiću možemo se složiti da željeznice mora čuvati RH onako kako ih to čuvaju i sve zemlje u EU ali ne samo ove glavne pravce nego i one malo sporedne. Ovaj puta opet smo zaboravili Slavoniju. Ako isključimo prugu Vukovar-Vinkovci, neosporno je to ali postoje i druge pruge koje su itekako značajno i koje još imamo od austro-ugarske i onda su bile ekonomične i onda su bile najbolje i najjeftinije i danas su i u istoj situaciji i najčišće su, itd., itd.. Ali se moramo sjetiti 2010. godine kada je bila moda ukidanja željezničkih pruga, kada su se čak pojedini slavonski političari natjecali tko će se bolje dodvoriti kako bi se neka pruga ukinula itd.. Poslije obnoviti je izuzetno teško. Ona Banova Jaruga gore kod vas pa do onoga Pčelića, uzmite Peternica Našice, odnosno Pleternica-Čaglin-Našice, pruga koju smo zvali u vrijeme rata pruga heroj jer bez nje nije bilo uopće kontakta sa istočnom Slavonijom. tu se nismo našli jer to kada se ukinulo izuzetno teško je poslije pokrenuti. Pokrenuli smo jedan dio ali ide izuzetno, izuzetno sporo. Mislim da nam je to u ovim geopolitičkim uvjetima koje sada imamo složenim geopolitičkim uvjetima izuzetno važno i napomenuti da i tu prugu moramo konačno osoviti na noge, ona mora konačno profunkcionirati. Isto tako, radilo se je dosta, uzet ću samo jedan primjer Požega Velika gdje se išlo na to da se uspori promet kako bi se jednostavno i ta pruga ukinula. Spustili smo ovo, spominjete 34 km na sat, spustili smo na 20 km km na sat. Ali eto, uspjeli smo lokalna zajednica je uspjela. Hvala lijepo. A da se ne zaboravi Slavonija i taj dio. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Zdravku Ronku na replici i odgovor uvaženi kolega Pero Ćosić. Izvolite. Pa nikako se ne smije zaboraviti Slavonija. I ova Vlada predvidila je i projekt Slavonija gdje će se investirati značajna sredstva u sve dijelove i gospodarstva i infrastrukture, pa tako i u željeznicu. Ovaj koridor što sam, pruga što sam rekao Vinkovci – Vukovar je sastavni dio koridora koji ide prema luci Vukovar, znači riječnoj luci, znači Vukovar – Vinkovci – Zagreb – Rijeka. To je jako važan koridor. Ali govorio sam i o ovim nerentabilnim prugama koje su se evo počele ukidati i u pretprošloj Vladi. Na žalost i ovaj zakon predviđa razvrstavanje tih pruga u regionalne koje će se vjerojatno doći ili pasti na teret održavanja ili županija ili nekih drugih zainteresiranih koji imaju gospodarske subjekte. Ja mislim da do toga ne bi trebalo doći, da se te pruge svakako trebaju ostaviti u funkciji koliko toliko da žive. Ali jednostavno neumoljive su brojke. Ako na toj pruzi nema tereta, ako nema putnika mora se, a ona košta puno za održavanje, a znamo da evo rekao sam prije glavni koridor, znači Zagreb – Slavonski Brod se putuje sada tri i pol sata, a prije trideset godina se taj put prelazio za dva sata, dva i pol sata zavisi od kojega vlaka. Željeznica nam je 15 godina i 20 godina zapostavljena i mislim da treba značajna financijska sredstva investirat u to. Pregovarano je sa EU, treba što prije pripremiti projekte i treba to pokrenuti a svakako Slavonija se ne smije zaboraviti. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Peri Ćosiću na odgovoru na repliku. Sljedeći se za raspravu u ime Kluba zastupnika Socijaldemokratske partije prijavio uvaženi kolega Vedran Babić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče, poštovani tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Kad govorimo o željeznici otvaranje nacionalnih, teretnih i putničkih tržišta za prekograničnu konkurentnost je glavni korak prema kreiranju integriranog europskog željezničkog područja i stvarnog EU unutarnjeg tržišta za željeznicu. Veće tehničko usklađivanje željezničkih sustava i razvoj ključnih prekograničnih željezničkih pravaca su također pomogli ukloniti prepreke za veću konkurentnost željezničkog sektora zajedno s boljim vezama između EU i susjednih država. Veća konkurentnost dovodi do više učinkovite i prema korisniku orijentirane željeznice. Željezničko zakonodavstvo EU konzistentno potiče konkurentnost i otvaranje tržišta i još od prvog glavnog zakona u tom smjeru koji datira od '91. godine. Zakonodavstvo se temelji na razlici između upravitelja infrastrukture koji upravlja mrežom i željezničkih područja koji infrastrukturu koristi za prijevoz putnika ili roba. Temeljne funkcije kao što je dodjela željezničkih kapaciteta, naplata pristojbe za korištenje infrastrukture i licenciranju moraju se odvojiti od usluga prijevoza i obavljati u neutralnom režimu rada. Na taj način bi se omogućilo nediskriminirajući pristup novih željezničkih prijevoznika na tržište. Kako bi potaknuli veće natjecanje na nacionalnim tržištima zakonodavstvo EU dalo željezničkim prijevoznicima mogućnost ostvarenja prijevoznih usluga u i između drugih članica EU otvaranjem konkurentnosti u prekograničnom smislu. Željeznički teretni prijevoz u potpunosti liberalizirao u području EU od početka 2007. godine kako za nacionalne, tako i za međunarodne usluge, to znači da bilo koje ovlašteno željezničko poduzeće iz EU sa obveznim rješenjem o sigurnosti može podnijeti zahtjev za kapacitet i ponuditi nacionalne željezničke usluge prijevoza tereta diljem EU. Tržište za međunarodne usluge željezničkog putničkog prijevoza liberalizirao u EU od 1. siječnja 2010. Tržište za isključivo nacionalne usluge željezničkog putničkog prijevoza još se nije u potpunosti otvorilo međunarodnom prijevozu tržišta iako bi se ovo moglo mijenjati u budućnosti. U pogledu prije navedenog treba reći da je RH prihvatila europsku viziju koja promiče veće korištenje željeznica kao energetski učinkovitijeg i održivijeg načina prijevoza. A drugo, željeznički sektor u Hrvatskoj pretežno je tranzitne prirode, jer hrvatske jadranske luke služe kao točke kroz koje teret ulazi na tržišta srednjeg u istočne Europe koje treba uvažavati kod ocjena dosadašnjih i kreiranja budućih strategija. Klub SDP-a ima nekoliko primjedba na sljedeći prijedloga zakona, jer Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici ruši se koncepcija Zakona o željeznici neka rješenja uopće nisu razrađena u cijelom tekstu. Nadalje, ukoliko želimo modernu željezničku infrastrukturu nije dobro da se naknada za financiranje željezničke infrastrukture uplaćuje po litri naplaćene trošarine za energente u iznosu od 20 lipa lipa samo do iznosa koji je najviše osiguran u proračunu za pojedinu godinu. Zašto ako je potrošnja goriva veća ne bi bila i ne bi infrastruktura dobila više sredstava. Svima nam je u interesu da ponovno vratimo sve moguće terete hrvatske pruge, a za to je preduvjet su povećana sredstva za samu izgradnju infrastrukture. I kad gledamo opće stanje Hrvatskih željeznica valja imati na umu su evo svi konstatirali da je iz godine u godinu se smanjuje brzina na samim prugama evo ja se konkretno sjećam osobno dok sam putovao kao student prije 15, 20 godina da sada samo na relaciji Kutina-Zagreb put traje više nego pola sata duže. Kolega Ronko je u replici naveo da su mnoge pruge zatvorene u međuvremenu, da li će one biti u projektu Slavonija jer dobar dio njih jest u Slavoniji zatvoren, a samo revitalizacija lokalnih pruga jest nekakav nekakav preduvjet za razvoj kako i gospodarstva tako i cijele sredine i vrlo je bitno za samo lokalno stanovništvo. Što se događa HŽ Cargom, također ne znamo, imamo podatak da se ove godine izgubilo 11% Da li se samo bavi kadroviranjem, a ne bavi se tržišnim poslom i također mi nije jasno što je sa daljinom nabavkom vlakova? Znamo da je prošla vlada nabavila njih 20 od hrvatskog proizvođača, da li se misli nastavljati u tom smjeru i kakvu viziju uopće imamo HŽ-a? Evo slijedom navedenog neću dužiti, klub SDP-a bit će suzdržan. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Vedranu Babiću na ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću raspravu. Pojedinačno se javio uvaženi kolega Gordan Maras. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Ima li predstavnik predlagatelja završnu riječ? Nema. hvala. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo o ovoj točki dnevnog reda kada se steknu uvjeti. Zahvaljujem se predstavnicima predlagatelja državnom tajniku gospodinu Tomislavu Mihotiću njegovim suradnicima uvaženoj načelnici sektora gospođi Snježani Josipović i uvaženom načelniku sektora Draženu Antoloviću na dodatnim obrazloženjima prijedloga zakona. Ovime smo iscrpili sve točke dnevnog reda koje su prijeđene danas za raspravu na plenarnoj sjednici. Sutra nastavljamo u 9,30 sa točkom dnevnog reda Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Nairobija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 113. Naravno prije rasprave očekujemo možebitne stanke klubova zbog bitnih događaja u RH od sada pa do ujutro. Svima se zahvaljujem i želim ugodan ostatak dana. Živjeli.